Имаме кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа, изключително ми е приятно да ви приветствам с първия пленарен ден от новата Четвърта сесия за Четиридесет Да си пожелаем работата да ни спори, да бъдем делови, за да отговорим на високите очаквания, които с основание имат българските граждани към законодателния орган на Започваме с проекта за Програма за работата на Народното събрание за периода 1-3 септември 2010 г., с който бяхте запознати още в края на предходната сесия. Доклад относно участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз през първото полугодие на 2010 г. и приоритетите на страната ни по време на Белгийското председателство на Съюза през втората половина на 2010 г. предлагаме това да бъде точка първа в работната ни програма за утре – четвъртък, 2 септември 2010 г., което се налага от необходимостта и правната възможност, предвидена по нашия правилник, в изслушването на министър-председателя да вземат участие и членовете на Европейския парламент

продължаваме от лятната сесия. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Първо четене на Законопроекта за данък върху застрахователните премии. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Парламентарен контрол. Подлагам на гласуване предложения проект на Програма за работата на Народното събрание за времето от 1-3 септември 2010 г. Гласували

В предвидения срок и съобразно възможността за ротация от името на Парламентарната група на Коалиция за България е постъпило предложение по реда на чл. 43, ал. 7 от Правилника за като точка в дневния ред на Народното събрание за тази седмица да бъде включен проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия с предмет да установи какъв размер от средствата от излишъка на Националната здравноосигурителна каса е изразходван от началото на 2010 г., кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те. Това е предложение с вносители – народният представител Михаил Миков и група народни представители от Коалиция за България. По този ред точката автоматично става първа в нашето пленарно заседание днес без да се подлага на гласуване. Постъпили са и предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от група народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ във връзка с приемане на процедурни правила и проект за решение относно тези правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и това да бъде като точка първа за днес. Необходимостта от приемането на тези процедурни правила произтича от липсата на регламент, по който да се провежда изслушването на министър-председателя с доклада, който вече приехме да бъде точка първа за утрешната ни работа. По аналогия от предходни изслушвания в други състави на Народното събрание също се предлагат тези процедурни правила. Подлагам на гласуване за включване в дневния ред като точка първа за днес след предложението по ал. 7 на Коалиция за България именно приемането на проект за Решение за приемане на процедурни правила по прилагане на чл. 113, ал. 1 от правилника. Гласували

Беше подадено и предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника от народния представител Мая Манолова, което е оттеглено.

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители са Емил Радев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. - Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. - Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон. Вносител е Емил Радев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Вносител е народният представител Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по здравеопазването. - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. - Проект за Решение за преобразуване на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София, в Университет по библиотекознание и информационни технологии със седалище София. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси,

Проект на Решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Цецка Цачева и група народни представители. - Проект за Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана. Вносител е народният

от народния представител Геновева Иванова Алексиева – заместник-председател на Комисията по здравеопазването и заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика,

Съобразно правилата на същия правилник съм длъжна да уведомя за подадената оставка пленарната зала и всички народни представители. На основание чл. 20, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група. Поради това и във връзка с приетото на 29 юли 2009 г. Решение за избиране на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика председателството на комисията за тази и следващата сесия на Четиридесет и първото Народно събрание се поема от народния представител Валентин Николов Иванов от Парламентарната група на партия „Атака”. В периода от 5 до 30 август 2010 г. в Народното събрание са постъпили 11 материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: брутния вътрешен продукт за второто тримесечие на 2010 г.; индекси на потребителските цени и на цените на производител за юни и юли 2010 г.; средната месечна работна заплата и брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за второто тримесечие на 2010 г.; външната търговия на България за 2009 г.; бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през юли и август 2010г. и други. Материалите се намират на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента. На 5 август 2010 г. в Народното събрание е постъпил Годишен отчет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 2009 г. С мое писмо отчетът е предоставен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Същият се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента.

Ръководството на подкомисията към Правната комисия, най-общо казано - за контрол върху специалните разузнавателни средства, на ротационен принцип се поема от народния представител Явор Нотев от Парламентарната група на партия „Атака”. Преди да започнем работа по приетата от нас програма, обичайно за началото на всеки политически сезон е да има изказвания от името на парламентарните групи. На Председателския съвет се обединихме около предложението изказванията, декларациите от името на парламентарните групи да се излъчват пряко радио. Формално, с оглед разпоредбата на правилника, трябва да има прието решение по този въпрос от народните представители. Подлагам на гласуване предложението за директно излъчване

Съгласно уточнението на Председателския съвет последователността на декларациите от името на парламентарните групи ще бъде съобразно големината на парламентарните групи, като се започне от най-голямата. От името на

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми първо от името на политическа партия ГЕРБ и нейната Парламентарната група да поздравя всички вас с началото на Есенната сесия на Четиридесет и първото Народно събрание. В началото на Есенната пленарна сесия политическа партия ГЕРБ ще изпълни още едно от своите предизборни обещания, ще внесе в Народното събрание най-политическия закон – Изборният кодекс. Оставайки отговорни пред целия български народ, ние от ГЕРБ, предлагаме още в края на първата година от управленския мандат промени, засягащи цялото изборно законодателство. Изработването на проекта е плод на съвместна работа между всички парламентарно представени политически сили. Искрено се надявам, че при обсъждането на Изборния кодекс всички ще загърбим теснопартийните си интереси, за да приемем ясни правила, които да дадат трайна стабилност на политическата ни система и да върнат доверието на гражданите в държавата. Като управляваща партия през новия политически сезон ГЕРБ ще продължи да работи и за запазването на икономическата и финансовата стабилност на България. В тази посока ние за пореден път потвърждаваме готовността си да водим диалог по всеки важен за обществото въпрос със синдикатите, работодателските и неправителствените организации. Досега доказахме, че разчитаме винаги и на диалога с хората, защото сме убедени, че от него зависи и подкрепата на политиката, която е насочена към постигане на по-добър жизнен стандарт и стабилитет за страната. Ние от ГЕРБ добре разчитаме посланията, които обществото отправя към нас за по-високи доходи, бързо и ефективно правораздаване, достъпно здравеопазване и образование, работещи обществени и държавни институции. И ако за първото обществото би имало търпение с оглед световната икономическа криза и обективната невъзможност за бързо достигане на европейските доходи, то за ефективната работа на законодателната, съдебната и изпълнителната власт обществото няма да ни даде голям времеви кредит. Защото силите, търпението и доверието на българските граждани бяха проиграни от преждеуправляващите. Ето защо през тази сесия на парламента ГЕРБ приоритетно извеждаме необходимостта и заявяваме волята да реализираме реформите в здравеопазването, образованието и съдебната система. Как ще постигнем това? Във връзка със здравната реформа ще предложим реформи в Закона за здравето и в Закона за лекарствата в хуманната медицина. С първия законопроект ще реформираме администрацията в Министерството на здравеопазването, ще обединим второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като по този начин държавната здравна политика във всяка област ще се провежда от една държавна институция – регионална здравна инспекция. Създаването на регионалните здравни инспекции ще повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и юридическите лица, като облекчи административните процедури и повиши прозрачността в работата на администрацията. Законопроектът предвижда и промени, свързани с медицинското образование, упражняването на медицинската професия и извършването на медицинските научни изследвания. Предвижда се и създаването на единен регистър на медицинските специалисти в страната. С промените в Закона за лекарствата в хуманната медицина ще въведем изцяло нов принцип за класификация, групиране, хармонизиране и уеднаквяване на правната регулация и на процедурите за внасяне на промени във всички разрешения за употреба. Ще положим всички усилия до края на есенната сесия с промени в Закона за здравното осигуряване да определим здравноосигурителния модел през 2012-2013 г., начина на финансиране на лечебните заведения, мерките срещу несъбираемостта на здравните вноски и санкциите за нередовните платци, както и въвеждането на електронната здравна карта на пациента. За да продължим реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз, е предвидено създаването на специализирани структурни звена на съдебната власт. Първата стъпка в тази насока е създаването на специализираните органи, чрез които ще се въведе възможността за качествено правораздаване чрез специализация в системите на съда, прокуратурите и разследващите органи по отношение на организираната престъпност и корупцията. В Народното събрание вече е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Основната му цел е създаването на специализирани съдилища и прокуратури, чрез които да се постигне по-качествено правораздаване, от една страна, а от друга, да се създаде възможност за образуване, разглеждане и решаване на наказателните дела в разумни срокове. Чрез специализацията се очаква да бъдат постигнати следните резултати: повишаване на капацитета на разследващите органи, прокуратурата и съда, избор и назначаване на магистрати с по-високи професионални качества. Създаването на специализирани съдилища и прокуратури налага съответните изменения и в Наказателнопроцесуалния кодекс. Другият основен политически акцент на есенната сесия е приемането на държавния бюджет за 2011 г. и свързаните с него законопроекти. Амбицията на правителството и парламентарното мнозинство на ГЕРБ е страната ни да бъде остров на стабилност по отношение на данъчната политика, като не вдига данъците и през 2011 г. Тенденциите в развитието на световната икономика бележат постепенно възстановяване на положителния растеж на световната икономика, процес на стабилизация в световната търговия, нарастване на бизнес активността както в производството, така и в сектора на услугите. Едновременно с това се очаква пренасочване на акцентите на фискалните рискове, породени от инфлацията, към тези, свързани с фискалната стабилност. За нашата страна като част от Европейското пространство с малка и силно отворена към външните пазари икономика тези тенденции са изключително важни. При нас те биха намерили отражение с известно закъснение. За 2010 г. очакванията са за ръст на брутния вътрешен продукт с около 0,5 до 1%, за 2011г. – от 3,6 до 4,9% за 2013 г., като основен двигател на икономическата активност ще е външният сектор. Очакванията са да продължи и да се засили тенденцията от началото на годината за ръст на износа, задържане на инфлацията на сравнително ниски нива, продължаване на тенденцията за подобряване на текущата сметка. Възстановяването на положителната динамика на пазара на труда, която наблюдаваме вече от пет месеца, ще доведе до постепенно подобряване на вътрешното търсене. През първата половина на текущата година имаше сериозен натиск върху бюджета, което се изразяваше в по-ниските от планираните приходи, от една с натиск върху разходите за осигуряване на ресурс за разплащане на задължения от предходни години и други разходи, неразчетени в бюджета за 2010 г. Независимо, че ревизираните прогнози за 2010г. предвиждат ръст на икономиката от около 1%, този икономически ръст предвид променената структура на компонентите на брутния вътрешен продукт не води автоматично до нарастване на приходите най-вече от косвени данъци, които са основен приходоизточник в бюджета. Застаряващото население води до натиск върху пенсионната система. Отчитайки тези рискове както пред Бюджет 2010 г., така и в средносрочен план, се наложи промяна във фискалната политика с цел осигуряване на стабилност за фискалната позиция. Успоредно с ревизираните разчети, които намериха място в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., стартира подготовката на основните допускания в бюджетната прогноза и разходните тавани за периода 2011-2013 г. Тази последователност осигурява необходимостта и устойчивостта в управлението и разпределението на публичните ресурси, както и висока степен на предсказуемост по отношение на целите и приоритетите на правителството в средносрочен план. Фискалната политика, която ГЕРБ ще провежда, е консервативна и дисциплинираща, с мерки за фискална консолидация и засилен контрол върху публичните разходи, оптимизация на публичния сектор, повишаване на качеството на публичните финанси. Фискалната политика в средносрочен план е съобразена с чл. 126 от Договора за функциониране на Европейския съюз за бюджетен дефицит под 3% от брутния вътрешен продукт. В тази връзка средносрочната фискална цел в консолидираната фискална програма е за дефицит не по-голям от 2,5% за 2011 г. При това ограничение, което налага фискалната политика, са разработени разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, като е следван принципът на приоритетно финансиране на основните социални отговорности на държавата и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на ограничения върху бюджетния ресурс. В заключение, уважаеми колеги, се обръщам към вас с призив: нека работата ни покаже на българските граждани, че в Четиридесет и първото Народно събрание работят отговорни народни представители, защото каквито и красиви фрази да изречем, хората не биха ни простили, ако не се справим с най-тревожните проблеми на държавата и на обществото. Благодаря ви. От името на Парламентарната група на Коалиция за България думата има председателят на групата господин Станишев.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

най-вече между голямото, огромното разминаване между това, което се случва на хората и в страната, и реакцията и самооценката на управляващите. Отмина една година от управлението на ГЕРБ. Министър-председателят скромно даде оценка – на себе си и на кабинета –

шест. Но дали тази оценка съвпада с начина на живот на българите, с обедняването им, с проблемите, с които се сблъскват ежедневно?! Струва ми се, че не, въпреки че ежедневно от ранна сутрин до късни доби от екрана на телевизора ни се внушава, че ГЕРБ е изпълнил всичките си обещания.

но най-вече да решават проблеми, породени от собствените грешки на правителството и от собствената некомпетентност. Ще попитам: кой създаде – ще кажа така – катастрофата в здравеопазването? Ще попитам: защо има такъв гигантски срив на приходите, та се стигна до актуализация на бюджета? Вероятно и тази приходна част няма да бъде изпълнена на 100%. Кой е виновен за батака с паспортите, освен слабата организация в Министерството на вътрешните работи? (Шум, реплики и смях от ГЕРБ.) Искам да ви кажа, че това, което е простимо на ново правителство с желание да работи, но без достатъчно опит, вече не може да бъде простено на кабинет, който има зад гърба си една година управление. Първата констатация е за провал на финансовата и антикризисната политика на кабинета. За това говори самата актуализация на бюджета.

за второто тримесечие от 1,5%. Да кажем, че заради добрия туристически сезон и високите цени на зърното третото тримесечие ще бъде по-добро,

и то много рязко, много тревожно за бюджета и за всички системи в държавата и увеличаване на разходите с този резерв, който гласувахте на правителството за непредвидени разходи – по същество личен резерв на премиера, и възможност за пренасочване на средствата без те да бъдат контролирани от когото и да било, в това число от Народното събрание. Най-големият проблем остава бизнес климатът. Деветдесет процента от българската икономика – за добро или лошо – са частни. И без да има спокойствие в стопанските субекти не може да се очаква сериозен икономически растеж. А бизнесът е под постоянен стрес и натиск. И това е една последователна политика на сегашното правителство. Защото бих попитал – от задълженията на държавата към бизнеса, които са фактурирани, от тези 660 млн. лв., които гласува парламентът с огромно закъснение, създавайки преди това огромна междуфирмена задлъжнялост, колко вече са изплатени? Или ще чакаме пак последния момент в зависимост от изпълнението на бюджета и ще задълбочаваме проблемите? Виждаме постоянна промяна на приоритетите. Вече никой не помни, че основният свръхприоритет беше членството в ERM-ІІ и еврозоната. Ускорено. Забрави се, има нови. Краят на кризата се мести постоянно – от 1 април, до лятото, сега трябваше да бъде от 1 септември, като хората се върнат от море или от село, чувам, че последният срок е Димитровден. И той няма да бъде спазен. Очевидно ще чакаме Коледа. След това Великден. След това още някоя дата. Защото се действа на парче и това е най-тревожното. Коалиция за България и при разглеждането на основния закон в тази сесия – бюджета за 2011 г., ще предложи своите алтернативни предложения, по същество алтернативен бюджет и за приходите, и за разходите. Но искам да кажа отсега една прогноза. Очевидно е – и това е казано в решение на правителството за бюджетната прогноза за 2013 г., да да го запомнят българските граждани – няма да има увеличаване на доходите и на пенсиите до 2013 г., въпреки че думата „замразяване” беше забранена. Разрешихте си я. Бих искал да концентрирам вниманието на парламента върху проблемите на здравеопазването. Ситуацията действително е безумно тежка. Става дума за истински хаос и разпадане на системата под лозунга „Реформа”. Само че, реформите се правят, за да се подобри нещо, а не да се съсипе окончателно. Аз не зная дали осъзнавате до какво състояние е докарано здравеопазването в резултат на икономиите и неплащането от страна на държавата. Защото няма пари за основни дейности – за консумативи, за храна на болните, за лекарства. Държавата, Министерството на здравеопазването намали с 50% средствата за Спешна помощ. Разбирате ли какво означава това най-вече за пациентите? Знаете ли, че всеки ден по двама медицински работници напускат страната, защото не виждат перспектива и не виждат заплащане за себе си? По същество виждаме целенасочена политика на ликвидация на общественото здравеопазване. И се върви към здравеопазване, което ще бъде изцяло платено. Хората и днес вече ги приемат само срещу пари в болници. Не правят планирани операции. Затова проблемите на здравеопазването ще бъдат в основен фокус на Парламентарната група на Коалиция за България. Ще даваме своите алтернативни предложения. За пенсионната реформа сме заявили нашата позиция достатъчно ясно. Тя по същество цели пак икономии на гърба на хората и пак в крайна сметка нещо, което няма да бъде в интерес на гражданите. За една година беше наложен митът, че най-успешната част от управлението е Министерството на вътрешните работи. Нещо повече – премиерът заяви, че най-добрата антикризисна мярка и политика са арестите. Аз питам обаче, ако това е същността на политиката, защо сме толкова зле с приходите и защо контрабандата процъфтява? Там например в цигарите стана 50 и над 50% от пазара. Ако успехите са правопропорционални на присъствието в медиите – да, вярно е за МВР. Толкова много акции, чак вече се изтощава творческият заряд на артколектива в ръководството на МВР. След като се покри и използва цялата флора и фауна в света като название на операции, преминаха към човешката анатомия със забележимата и запомняща се операция „дупетата”. И аз, честно казано, с тревога си задавам въпроса върху коя част от човешкото тяло ще кацне фантазията на пиар отдела на министър Цветанов следващия път. Задайте си го и вие. Но въпросът по същество е защо има толкова много арести и толкова много пуснати от ареста след това? Защото няма доказателства. Но пътят, който сте избрали – чрез пет съдилища, няма да реши нищо, освен политическата ви целесъобразност. Ние сме предложили промени в НПК, които съкращават сроковете в до съдебната фаза и поставят по-високи изисквания, защото там са най големите проблеми – липсата на годни доказателства и качество. Има една френска поговорка – „Стилът – това е човекът”. Той важи и за правителство, за политическа партия. Искам да кажа, че вашето управление се характеризира със самодоволство, с вяра, че светът започва от вас и очевидно ще свърши с вас, с арогантност и двоен стандарт. Защото, питам, ще понесе ли някаква отговорност министър Божидар Димитров за своите думи по отношение на българския народ? Очевидно не, защото е приятел на Бойко Борисов. Защо се чудим, след като навремето премиерът се беше ожалил в Америка за лошия човешки материал в България?! Това е отношение на правителството и на ГЕРБ към ситуацията. Всички в страната са разбойници във вашите очи – лекари, учители, кметове, бизнес с изключение на ГЕРБ. Защото имате двоен стандарт. Той личи по отношение на вашите собствени прегрешения. Защото, когато някой от вас сгази лука, както беше с последния скандал на парламента в предишната сесия с фалшифициране на закон, което е подсъдимо, само леко се отстранява и започваме с новия скандал – пак за конфликт на интереси, пак във вашите редици. Затова разкриването на конфликти на интереси, на прокарването на лобистки, на собствени лични икономически интереси ще бъде още една важна задача за Парламентарната група на Коалиция за България през този сезон. Обръщам се към Народното събрание с призива да работим действително отговорно. Още има шанс и правителството да бъде успешно. Но тези шансове все повече намаляват. Защото самодоволството, затварянето в себе си ви води в задънена улица. За съжаление – и България. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Местан. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Започваме една сесия, която ще даде отговор на два фундаментални въпроса: първият – за управленския потенциал на ГЕРБ, и вторият – за политическото лице на подкрепящите управлението субекти. Тоест това е въпросът за формата на мнозинството. Тук преди всичко визираме профила на Синята коалиция. Приемете този акцент като признание за особената, легитимираща властта тежест на тази парламентарна сила. Защото, доколкото за ГЕРБ и „Атака” всичко е ясно, те са в здрава прегръдка, понеже ги споява популизмът, въпросът е: докога Синята коалиция ще легитимира участието собствено на „Атака” в управленския формат на страната, докога ще продължат да се разполагат в неопределеността - уж силно критични, но в крайна сметка, с малки изключения, предоставят положителния си вот за властта, независимо че тя отказва да ги чуе? Според нас, уважаеми госпожи и господа, назряват условията партиите, които представят нормалната политика, в това число и класическото дясно, което се представя от Синята коалиция, да насочат потенциала си за изграждане на алтернатива на популисткото управление. Управлението на ГЕРБ нито е силно, нито дори покрива критериите за адекватност, за да заслужава това състояние на безалтернативност. Затова няма по-значимо политическо предизвикателство от изграждането на алтернатива на днешното управление. Понеже ни е чужда идеята за политическо менторство, ще споделим само, че политиката е достатъчно жестока, за да позволява дълго състоянието на неопределеност. Всяка парламентарна група трябва да се определи дали ще продължи да подкрепя, бидейки съучастник в политиката на ГЕРБ и „Атака”, или да участва в изграждането на една необходима за страната управленска алтернатива. През тази сесия на 41-то Народно събрание ще се приемат най-значимите актове – Избирателният кодекс, данъчните закони и най-вече Бюджетът за 2011г., акт – синтез на управленската философия. Тези актове ще предпоставят управленската политика през цялата 2011 г. Затова може би тази сесия наистина е много, много значима. Разбира се, всички тези актове ще поставят на изпитание управленския потенциал на ГЕРБ и ще дадат отговор на въпроса: дали този мандат е възможно да бъде пълен или ще бъде прекъснат поради провал. Едно е ясно – лимитът на оправданието с предишни управления вече е изчерпан. За съжаление, 2011 г. е изборна година. Опитът показва, че в такава година тяснопартийният интерес, който се изразява в стремеж на всяка цена да се спечелят изборите, взема връх над националния. Националният интерес предполага адекватни, по необходимост и нерядко непопулярни мерки за противодействие на кризата. Това означава реформи. Дали се провеждат в България е въпрос по-скоро риторически и аз тук ще се съглася с една теза, че думата „реформи” през през последната година е на път тотално да се изпразни от реално съдържание. Всяко управленско хрумване се представя като реформа, а всъщност простичкото, но непреодолимо вярно определение за кризата е повишена ефективност на единица публични разходи. Дали това се случва в България е въпрос с много ясен отговор. Не! За съжаление, едногодишното ви управление не поставя съмнение, че по-скоро ще продължите порочната си политика, защото не преструктурирахте разходите. Обвинявате предишния кабинет в свръх харчове. Аз питам: ако това е вярно, ако предишните сме укорими в свръх харчове, какво да кажем за вас, които харчите повече от предишния кабинет, при положение че събирате с милиарди по-малко?! Кога впрочем ще дадете отговора на този въпрос? Защо, обладани от реформаторски дух, не оптимизирате разходите? След като не го правите през настоящата година, как да очакваме, че ще го направите през третата календарна година от управлението си, защото Бюджет 2011 се разполага от третата календарна година на управлението ви? Не е нужно, уважаеми колеги, да се притежава икономическа компетентност и по тази причина не само посветените в икономическата материя, но и всички български граждани не бива да бъдат подценявани и заблуждавани - когато едно правителство събира с около 4 милиарда по-малко в сравнение с предишния кабинет и в същото това време харчи повече, при това не за антикризисни мерки, това правителство провежда категорично не антикризисна, а прокризисна политика. проблемът не е в повечето разходи, а в това, че те са за сметка на икономическите активности, което е неоспоримият и непреодолим дефицит на властта понастоящем. И още нещо. Повечето разходи са за сметка на, подчертавам, натрупаните през годините фискални резерви. Ето кое уличава недостатъчните ви управленски компетенции. И невръстните вече знаят, че само за една година на власт успяхте да опукате натрупаното за 12-годишен период

Не сте дали знаци, че умеете да правите политика за генериране на пари в държавата. Иначе е знайно, че всеки може да харчи – за това Бог знае каква компетентност не се изисква. Няма съмнение, че икономическата криза е основният проблем на властта. Според Парламентарната група на ДПС обаче също така няма съмнение, че кризата е колкото обективно явление, толкова се влияе и от субективния фактор или, както вече сме го казвали, от това кой и как управлява. Тази теза не се нуждае от доказване. Преди две години всички европейски държави бяха в криза, тоест икономиките им бележеха спад. Това е простичкото и безусловно определение за рецесията. Видно от данните не на коя да е агенция, а на Евростат, всички тези държави вече излизат от кризата, тоест за последното тримесечие бележат ръст в сравнение с предходното с няколко изключения, наистина няколко. Ако трябва да бъдем по-точни, само четири държави - сред тях е България със своите 1,5% спад и, забележете, 4,5 вече не процента, а пъти по-малко инвестиции в сравнение с предходната година, която далеч не беше от от най-успешните. Тук се налага възгласът „Ужас!”. Как е възможно това под мъдрото и вездесъщо управление на ГЕРБ, „Атака” и Сините? Естествено кризисният пиар е поставен на изпитание. Той трябва да намери начин да трансформира реално негативния факт в щадящо властта и нейната рейтингирана суетност манипулирано позитивно послание! Стремежът властта да се обслужи някак си с позитивни послания издевателства над елементарната езикова логика! Така се ражда парадоксалният израз „спадът в икономиката продължава да се забавя”, което си хваща дикиш. Докога ли? Отговорът е в зрелостта на гражданското общество и в ефикасността на системите за граждански контрол и коректив на властта, защото забавянето на спада, уважаеми госпожи и господа, си е чиста проба продължаващ спад. Затова няма по-важен въпрос от изработването на конкретна, ясна антикризисна програма, съзвучна на Стратегия „Европа 2020”. Това няма да е само по силите на ГЕРБ! За това са необходими национални усилия! Няма да се получи, ако продължавате да не чувате дори коалиционните си партньори. Изход от кризата е възможен. Големият въпрос сега е да да се намери този изход от кризата, който, както наши колеги специалисти от парламентарната група вече казаха, да не ни вкара в тежка и дълга депресия! Ето това трябва да стои на вниманието на Народното събрание и ние да дадем своя принос с адекватни закони, за да спестим на страната си една дълга и тежка депресия! Точно тук ще бъде и ролята на Движението за права и свободи – един сериозен коректив, който ще засили критичните си нотки, което вече може да означава и прибягване до други, по-тежки инструменти на опозиционност, каквито са например и вотовете на недоверие. Дали ще се стигне до тях е въпрос, отговорът на който все още е във вашите ръце. Благодаря за вниманието. Госпожо председател, дами и господа народни представители, дами и господа журналисти и гости! Президентската ложа е празна, разбира се. Президентът сигурно е на лов, той не се интересува какво става в парламента. (Шум и реплики от КБ.) Всяка сесия на Народното събрание се открива с някакъв вид театрален етюд, и сега бяхме свидетели на същия. Така наречената опозиция в лицето на Станишев и господин Местан дори не можаха да изразят някакви аргументи. (Смях, шум и реплики.) Ставаме свидетели на сцени на абсурд. Уж лявата партия говори в защита на бизнеса, забележете,

защитава болничната, здравеопазващата система. Моля ви се, забележете какво става в България – и всички те вече играят в един отбор. (Шум от КБ.) Неслучайно преди малко Лютви Местан покани сините да отидат при тях. Да, крайно време е наистина сините, които са всъщност един отбор с червените, да отидат при турскосините и да стане ясно в България кой кой е, защото този въпрос отдавна си го задават всички българи. Те знаят отговора, но продължават да гледат с отегчение театрите, които се разиграват тук, в тази зала. Тази зала обаче не е театрална зала. Това е залата, в която народът ни изпраща да вършим работа в негово име. През 2009 г. в началото, при откриването на сесията, ние имаме исторически шанс този път и че доверието, което народът е дал на ГЕРБ и на партия „Атака”, не е случайно, защото народът на България видя в тези партии единствените политически сили, които не са участвали в „Грабежът на България” – тези думи ще ги повтарям оттук нататък до края на тази сесия и на следващите сесии на този мандат, защото това е ключът към въпросите, с които се опитват да ни занимават мазничко тук отделни лидери на отделни партии. Говорят за бюджета, говорят за здравната система, за приходите, за това че нямало пари. Да, сега е финансова криза и това го знаем всички – световна финансова криза. Но в България, дами и господа народни представители, журналисти и гости, няма пари за пенсии и здравеопазване, защото тези пари бяха ограбени от синьо-червената мафия, която стои отдясно и отляво на този парламент. Когато днес се казва: „Няма пари за болници!”, когато днес се казва, че няма пари за пенсии, трябва да знаем и когато си лягаме, и когато ставаме, че тези пари бяха откраднати от правителството на Иван Йорданов Костов, който днес се прави на ментор, който днес идва да обяснява как трябвало да върви икономиката, която той съсипа. (Шум и реплики.) Четири хиляди предприятия ограбени по времето на управлението на Костов – докога ще премълчаваме това нещо, колеги от ГЕРБ?! Докога ще се правим, че това са коректни партньори?! Не, това са политически паразити, които са се впили сега във вашето тяло и искат да участват в управлението. Ако това бъде допуснато, ако бъде допуснато такива, които ограбиха България, отново да влязат в управлението, аз ви казвам тук, от тази висока трибуна – ще започна партизанска борба. Защото това са амбициите на тези престъпници, които ограбваха България четири години. Големият грабеж на България започна през 1997 г. с така наречената приватизация при Иван Костов. Той е главният виновник сега българските пенсионери, които ме слушат, да нямат пенсии. Той е главният виновник сега да нямаме средна класа. Той е главният виновник сега да нямаме болници, каквито трябва да имаме като европейска държава. Той е главният виновник сега да нямаме образование, каквото трябва да имаме като европейска държава. Всички тези неща трябва да си ги казваме, дами и господа, не да си играем на партньори, които си дават съвети и съветчета, а всъщност държат нож зад гърба и чакат момента, в който ще го забият в сърцето. Това са политически престъпници, които не трябва повече да бъдат допускани до управлението на България, и ние „Атака” сме гарант за това – нека да се чуе ясно. (Реплики от КБ.) Да, да, да! Така е и така ще бъде и през тази сесия, и през следващите сесии. Няма да допуснем връщането на червено-турската мафия, няма да допуснем връщането на сините, които са също тяхна рожба, защото вие виждате вече как те си подават топката. Вие виждате как лидерът на сините и другият лидер, дето иска да бъде лидер, ама още му трябва много хляб да яде говорят с езика на БСП. Те говорят с езика на червените. Те може би си разменят своите изказвания, може би имат един пиар център вече, защото тяхната цел е това управление да се провали. Тяхната цел е да не станат тези неща, които тръгнаха да стават

много добре с мазните изрази, но 20 години не успяха една магистрала да построят. Сега това става! Те не успяха елементарни неща да направят за България. Сега това става и затова подкрепяме това управление. Ние не сме в управлението и не искаме министерски постове, защото когато създадох „Атака” през 2005 г., аз казах: „Това е патриотична партия, която ще работи за интересите на България и ще иска възмездие за тези, които ограбваха страната!” Това не съм го забравил и няма да го забравя. Има неща, които не се забравят. Има неща, за които няма давност, и тези неща са ограбването на страната. Няма по-голямо престъпление, няма по-голям грях за един политик да мами своя народ и да го граби, а точно това правеха управниците през времето на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган и след това тройната коалиция Доган – Симеон – Станишев. Те ограбваха своя народ и затова за тях трябва да има възмездие. Затова трябва да не забравяме за какво ни изпрати народът тук, и специално партия ГЕРБ, която натовари с най-голямото доверие и с най-голямата отговорност – да раздаде възмездие. Това е във вашите ръце, дами и господа и колеги от ГЕРБ. Ние ще подкрепяме изцяло с две ръце тази дейност. Възмездие и отговорност трябва да се търси от всички, които ограбваха. Всички тези кабинети бяха пълни с грабители начело с лидерите си, начело с премиерите си. Те разграбваха България и затова сега нямаме пари. Това е истината, а не финансовата криза. Това трябва да се казва непрекъснато, за това трябва да се търси отговорност. „Атака” започва поредица от инициативи, които ние наричаме операция „Възмездие”, не „Наглите” (шум и реплики), защото няма по-нагли от тези, които крадоха България. Не другите, които правят отвличания, крадат, джебчийстват и прочее, защото тяхното място е в затвора. Ние не видяхме досега в затвора един такъв като Иван Костов, който отдавна трябваше да бъде там, един такъв като Доган, Станишев, Симеон, Милен Велчев и други, и други, и други супер нагли грабители на България, които продължават да дават интервюта как да върви икономиката, вместо да пишат показания. Вместо да отговарят за това, че оставиха България като след ядрена война, защото нашата страна сега е като след ядрена война. Сега това, което се прави с огромните усилия на един премиер и тези, които му помагат аз не казвам, че всичко е прекрасно, аз не казвам даже, че в ГЕРБ всичко е окей, чудесно. Сигурно има групи, хора и кръгове, това е трудността на управлението, но аз съм убеден, че решителността и волята на този премиер ще победи всички задкулисни удари, защото ние ще го подкрепяме и в това усилие – да търсим възмездие. Това няма да го забравим, това няма да го заличим от дневния ред. Този дневен ред, който върви тук, в Народното събрание, трябва да включва всеки ден една точка – търсене на възмездие. Необходими са промени в съдебната система. Необходимо е да се сложи мораториум върху давността на приватизационните сделки и всички те да се разгледат отново. Необходимо е развалят приватизационни сделки, защото, дами и господа народни представители, да забравим илюзията, че можем да събираме пенсионни фондове от данъци и такси, от плоския, даже вдълбнатия данък, който го направи уж лявото правителство - без необлагаем минимум, от постъпления, които намаляват, защото първо, има световна криза, второ, защото се бойкотират нещата отдолу по всички нива на администрацията, тъй като чистката, която трябваше да бъде направена, все още не е направена докрай. за това ще говорим и през тази сесия непрекъснато. За всички тези пластове, ешелони на властта на ДПС, БСП и на сините, които са оставени, които в момента бойкотират работата на правителството, няма какво да си правим илюзии. Аз задавам въпроса: откъде ще дойдат парите за пенсии след година-две-три-пет? Откъде – от намаляващите постъпления от данъци и такси? – Не! Отговорът е един – държавата трябва да се върне в отделни сектори на икономиката. (Реплика от КБ.) Много моля да не подскачат разни довчерашни комунисти, днешни евроатлантици, които сега ще кажат, че това е комунизъм – не, това е тенденция, която върви в цяла Европа и в цял свят. Цивилизованият свят преразглежда своята икономическа философия. Крайно време е България да го направи – спокойно, разумно и държавнически. „Атака” ще работи за това. Всички останали да правят каквото искат – ние ще работим за това, и ви гарантираме, че нищо няма да ни спре по пътя ни. Да живее България! Благодаря Ви, господин Сидеров. От името на Парламентарната група на Синята коалиция – съпредседателят Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От последното изказване виждам, че здравната криза в България се задълбочава и става много трудна за преодоляване. ДПС.) Колеги, видях едно единствено конструктивно предложение и то е определени хора да станат партизани, пожелавам им успех. Там ще бъдат по-полезни за България. България. Много е важно да си отворим очите и да видим истинската ситуация. Както е казал един древен мислител: „Има неща, които се виждат, и неща, които не се виждат.”

човек, който да не иска да имаме европейски доходи в България. Убеден съм, че повечето хора в това Народно събрание искаме да имаме успешно правителство. Всеки, който си затваря очите пред проблемите, не прави услуга никому. Хора, като преди малко изказващият се човек, които като видят колата в калта казват: „Ама то нищо й няма, всичко е прекрасно, продължавайте.”, не правят услуга никому. Те заблуждават и себе си, заблуждават и обществото, заблуждават и правителството, и водят до още по-голямо объркване и хаос. хаос. Предстои ни най-трудният бюджет – Бюджет 2011, за който чух много малко конкретни предложения от досега изказващите се. Едно от най-важните неща е да се направи една работна антикризисна група с представители на всяка парламентарна група в парламента. Имаме ли ясна стратегия как излизаме от кризата? Нямаме. Това може да бъде преодоляно само през такава работна група. Това веднага трябва да бъде направено и в края на м. септември да се излезе с конкретен антикризисен план. Иначе закъснението вече няма да може да бъде компенсирано. Тази група трябва да излезе с ясния извод, че не може при никаква цена и при никакви обстоятелства да се увеличават данъци и осигуровки в България. Ако при първата криза, след намалението на данъците, се огънем и не удържим, това ще бъде сигнал към всички, че тази политика не е искрена и не е последователна. В никакъв случай, при никакви обстоятелства не трябва да се увеличават данъци в България! В тази сесия на парламента вече виждаме първия пример, макар и не толкова мащабен, на увеличение на данъци – става въпрос за застрахователните услуги. Данъци не трябва да се увеличават! Тази работна група трябва да организира изслушването на Митници, на Националната агенция по приходите, на Министерството на финансите – защо не се събират необходимите приходи. Защото, колеги, и актуализираният бюджет е на път да има допълнителен дефицит – през болниците и през общините. Този проблем ще бъде пренесен през 2011 г. Трябва да се вземат категорични мерки веднага! Всякакви идеи за писти за Формула 1, алеи на славата, спортни зали трябва да бъдат изключително ограничени. Това не е мащабно строителство, което съживява икономиката. Това са проекти, които източват бюджета и накрая няма пари за основните функции на този бюджет. Бюджет 2011 е най-голямото предизвикателство за управляващата партия ГЕРБ. Бюджетът ще бъде правен при минимален фискален резерв. Свободните пари от фискалния резерв ще бъдат не повече от 1 млрд. лв. – много труден за изпълнение бюджет. Има изборна година, ще има огромен натиск за допълнителни разходи в Бюджет 2011. 2011. Единствените решения са категорично ясен антикризисен план, намаляване на дефицита по всички възможни начини и средства и показване на стабилна 2011 г. За нас този бюджет е крайъгълният камък, ключовият момент, който ще определи и отношението на Синята коалиция към правителството. При разумни решения ние ще ги подкрепяме, но ако продължава тенденцията на разрастващи се дефицити, тази подкрепа е безотговорна. Знам, че в тази зала има хора, които са готови безотговорно да подкрепят, но ние не сме сред тях, защото това не е добре за никой в България, дори и за тези, които го правят. За никого не е добре! Това е лошо за всички. Здравеопазването, колеги. Там проблемите наистина станаха много, много сериозни, най-вече, защото няма цялостна концепция какво се прави с рязането на пари без реформа, без новата здравна карта, без спиране на източването, което го имаше и го има, и не е овладяно, няма да се получат резултати. Трябва ясен и категоричен план. Използвайте и включете парламента във взимането на тези решения. Сами няма да се справите. Включете всички парламентарни групи да поемат своята отговорност и по този въпрос. Тази антикризисна група трябва да участва и в реформата на здравеопазването, иначе неминуемо 2011 г. ще отидете на стачки, ще отидете на обществено недоволство, от което никой не печели, от което парламентът ще бъде по-малко стабилен и правителството ще бъде в много трудна ситуация. Чакането не решава проблемите! Аз съм убеден, че има група в управляващата партия, която смята, че растежът в Европейския съюз по някакъв автоматичен начин ще реши всички проблеми на България. Това няма да се случи. Ще има някакъв положителен ефект от растежа отвън, ще има някакви положителни влияния от това, но по никакъв начин няма да реши всичките ни проблеми. Ако сами не запретнем ръкави, няма да стане. Няма да стане по никакъв друг начин, разберете го. Няма, просто няма да стане! Ако има хора, на които изказванията на Волен Сидеров им топлят сърцето, имате много сериозен проблем, искам да ви кажа. Това няма да реши проблемите на България по никакъв начин. Изборният кодекс трябва да бъде приет до края на годината. Да бъде максимално принципен. Искам да ви напомня за БСП, ДПС и Сергей Станишев, които въведоха мажоритарни избори, абсолютно безпринципно, търсейки служебна победа и не избраха след това от БСП нито един мажоритарен кандидат. Дано това да е за урок не само на тях, но и на всеки разумен човек в тази зала да се приемат принципни неща. Който е тръгнал да търси служебни победи, винаги е бил наказван от съдбата. Дано да бъде направен Изборен кодекс до края на тази година – максимално ясен, максимално принципен, който да гарантира честни избори. Трябва да бъде спрян изборният туризъм! Това не може да продължава повече! Не може да се търсят служебни победи. Нека да отидем на честни избори. Трябва да бъде ограничен манипулираният вот. Освен това, доколкото можем поне да направим стъпки към интернет гласуване в България. Въпрос на време е целият цивилизован свят да отиде в тази посока, за да могат повече хора да участват. Колкото повече хора гласуват – млади хора, хора с увреждания, възрастни хора, толкова по-малко ще бъдат злоупотребите в изборния процес. Всичко това трябва да е готово преди края на годината, а не малко преди изборите, каквато лоша практика има през последните години. Нека за първи път да създадем нова добра европейска практика отрано да са ясни правилата, да няма мишкувания в последния момент – на някой му скимнало нещо, после се намесва Конституционният съд, отменя тези мишкувания. Този път да има ясни и честни правила за всички. И никой не говори за енергетика днес, което ми е интересно. Предстои приемането на енергийна стратегия – това е едно от най-големите предизвикателства пред кабинета и правителството. Нека за първи път от много време насам да помислим за интереса на България в енергетиката, не за интереса на други страни, който е ясен вече, и за който те идват в България постоянно да си го защитават. Нека правителството и парламентът да защитим интереса на България и за всеки един проект да виждаме колко струва на българските граждани. Не да го подкрепяме, или някой да го подкрепя абсолютно безпринципно: да гледаме ефекта на българските граждани за всеки един такъв енергиен проект, особено пък за Белене. Пожелавам на кабинета и специално на премиера, въпреки целия натиск, който се оказва върху него в България и извън България: проектът по никакъв начин, никой не можа да докаже, че е икономически ефективен. Няма право да го подкрепя, особено с пари от бюджета – това би било пагубно и за тазгодишния бюджет и оттук нататък. Би било много тежка грешка! И дано енергийната стратегия да бъде максимално гъвкава, прозрачна, приета с голямо мнозинство от Народното събрание и да даде ясна посока на България, нова посока. Нова посока, за да защитим своя интерес, а не нечий друг интерес, защото това просто би било грешка. Пожелавам на всички успешна парламентарна сесия, нека да бъдем позитивни и да дадем най-доброто от себе си! Завършвам с това. Искам успешно правителство, но най-добрите приятели на правителството са тези, които казват грешките ясно и категорично, които не замълчават, които не се притесняват от никого, които казват истината. Иначе разни хора, които подскачат и подкрепят всичко, ще видите навсякъде, но те са безотговорни, те не помагат никому. Ще поставяме проблемите директно и ще търсим директни решения. Всичко друго е контрапродуктивно. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Димитров. Моля камерите и микрофоните да бъдат изключени. Преминаваме към програмата за тази пленарна седмица:

проект за Решение за създаване на временна анкетна комисия с предмет да се установи какъв размер от средствата от излишъка на НЗОК е изразходван от началото на 2000 година, кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те, Предложението е народния представител Сергей Станишев за включване, а по същество е направено от Михаил Миков и група народни представители. Кой ще докладва? Народният представител Мая Манолова, заповядайте.

Уважаеми колеги! Парламентарната група на Коалиция за България за втори път прави предложение за създаване на анкетна комисия, която да извърши ревизия на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за да установи колко пари се събират в Здравната каса, за какво се харчат и с чие решение. Защо след като ръководството на Националната здравноосигурителна каса твърди, че през тази година се събират повече пари от здравни осигуровки, както в сравнение с предходната година, така и в сравнение със заложеното в приходната част на бюджета на Касата, се оказва, че пари в системата няма. Защо след като в края на миналата година остана излишък в размер на 860 млн. лв., а тази година следва да бъде кумулиран такъв в рамките на над 600 млн. лв., пари в системата няма? Защо след като здравната система е доведена до катастрофа, всички неблагополучия в нея се оправдават с това, че пари няма? Независимо как ще бъде наречено състоянието на здравния сектор – дали будна кома, дали геноцид, дали безумие, дали катастрофа, истината е, че драмата във всички звена на здравната система е пълна. Най-тежко е положението в болниците, на които Касата разплаща средномесечно едва 60-70% от изработените средства. В резултат на това те нямат пари за лекарства, нямат пари за консумативи, нямат пари за храна на болните. Някои от тях не плащат заплати, други не внасят осигуровки. Прекратени са плановите операции и плановият прием. Формират се листи на чакащите без ясни правила, без методика, което разбира се е предпоставка за корупция. Ще се лекува този, който си плаща. Вече хората започнаха да обикалят страната, за да търсят болнично заведение, което би им оказало здравна помощ. Само за няколко дни през миналата седмица един пациент едва не умря в бермудския триъгълник между болниците във Велико Търново, Горна Оряховица и Габрово. Един лекар се отказа да бъде лекар, защото заяви, че няма да носи отговорност за това, че не е в състояние да оказва помощ на пациентите си. Един лекар беше уволнен за това, че си позволи да се изкаже против политиката на Здравното министерство. Болниците са практически в прединфарктно състояние, в състояние на предфалит. Те са задлъжнели на доставчици, на лекарства, на консумативи, на банки, на държавното обществено осигуряване. Вероятно някои от управляващите се надяват и на непрозрачна приватизация по схемата – дълг срещу собственост. Защото това положение няма да кара до безкрай, и някои от кредиторите рано или късно ще си потърсят парите. Същото е положението в Спешната помощ, в хемодиализата и психодиспансерите, за които ангажимент има Министерството на здравеопазването, и на които се разплащат едва 50% от дължимите средства. Същото е положението в доболничната помощ, където намаляха парите за профилактични прегледи, където намаляха парите за направления при лекари-специалисти. Нередовно се плаща на джипитата, нередовно са разплащанията с аптеките. И всичко това с едно оправдание и с един аргумент, че пари няма. Така че, задачата на тази анкетна комисия е да установи: къде са парите, уважаеми господа управляващи, събрани от българските граждани за здраве? Къде са парите на Касата? Причината да искаме създаването на тази анкетна комисия е и още една, а именно да бъде установено кой извърши фрапантното нарушение, да не кажа престъпление от тази трибуна, и се разпореди 455 милиона от парите на Касата за 2009 г. да не бъдат използвани по предназначение, тоест за разплащане с болничните и с другите медицински заведения, а да бъдат изпратени като оперативен излишък по сметки в Българската народна банка, при това без решение на парламента, в нарушение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Подобна стъпка може да стане единствено и само с решение на този орган, само с решение на българския парламент. Искам да кажа, че обещанието на премиера Борисов, което вчера беше дадено на лекарите, че парите за 2009 г. ще са равни на тези за 2010 г. не върши работа на болниците, на доболничната помощ и на самите лекари. Защото парите за 2009 г. са пари за разплащане с изпълнителите на медицински

Следващият въпрос на който трябва да отговори тази анкетна комисия е: къде са парите от резерва на Касата? По изявления на трима министри парите от излишъка, които бяха кумулирани през миналата година цитирам: според министър Нанев – в размер на 860 милиона, изявление дадено през м. февруари; според министър Нанев, през м. март – 800 милиона; според министър Анна-Мария Борисова – парите са 350 милиона, в отговор на мой въпрос в парламентарния контрол през м. май; и накрая за финал – министър Дянков, който през м. юни заяви, че парите са 950 милиона лева. резерва на Касата би следвало да има над 1 млрд. лв., но независимо от това дали са 950 милиона или 1 млрд. лв. отговорът, който ни интересува, е, че пари в Касата има и не може всички безобразия, които се извършват в здравния сектор, да се оправдават с лъжата, че пари в здравната система няма. Защото, уважаеми господа управляващи, намаляването на парите за здраве не е реформа в здравеопазването. Напротив, вие самите заявихте, че целта на реформата е по-високо по-високо качество на здравните услуги. Вие сами заявихте, че преследвате нови високи медицински стандарти. Заявихте нива на компетентност. Изискванията за постигане на тези цели са медицинска техника, медицински специалисти. Е, всичко това може и следва да бъде постигнато с пари, които се намират в Касата. Просто някой по някакъв начин или ги изразходва, или запълва дупки, което трябва да бъде установено от тази анкетна комисия. Накрая ще кажа, че анкетната комисия и ревизията, която тя трябва да извърши, са необходими, защото е лъжа, че недофинансирането на здравната система е проблем на лекарите и на болниците. Всъщност това е проблем на българските граждани. Защото накрая сметката ще бъде платена от пациентите. Те ще трябва да плащат, за да се лекуват и бих казала, че при такава здравна реформа – пенсионна реформа не е нужна. Защото повечето от българите няма да доживеят възрастта за пенсиониране. Затова, уважаеми господа управляващи, уважаеми представители на другите парламентарни групи, за втори път от името на Парламентарната група на коалиция за България ви моля да подкрепите искането за създаване на анкетна комисия, защото това е единственият начин да се отговори на въпроса къде са левчетата, които българските граждани дават за здраве. Благодаря, госпожо Манолова. Дебатът е открит. Желаещи да вземат отношение? Доктор Адемов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, нашата парламентарна група ще подкрепи проекта за Решение за създаване на Временна анкетна комисия с предмет

Защо тази анкетна комисия към тази дата става изключително актуална? На първо място, във връзка с всичко това, което се случва в сектора здравеопазване, във връзка с това, че лечебните заведения в България вече приемат само спешни пациенти, във връзка с това, че спешната помощ в България се заплаща на 50% и във връзка с всички проблеми, които правят тази дискусия, тази анкетна комисия изключително актуална. Уважаеми дами и господа, независимо че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е част от консолидираната фискална програма на държавата, това е единственият бюджет в страната, който в момента изпълнява приходната си част. По информация от Националната агенция по приходите към м. юни приходите в бюджета на Националната здравноосигурителна каса са със 72 милиона повече в сравнение с 2009 г., което означава, че няма причини от гледна точка на събираемост да не се изразходват необходимите финансови средства. Разнопосочните сигнали, които идват от всички страни, от управляващите, от така наречения Инициативен комитет за здравеопазване, от всички, които се занимават с тази материя, ни дават основание още веднъж да подкрепим изграждането на тази анкетна комисия. Защото напоследък се споменават някакви милиарди, някакви милиони. Всеки, който се занимава с тази тема, споменава някакви милиарди, някакви милиони, някакво свободно движение на милиони и милиарди, независимо от това кой се е разпоредил за това движение. Ясно е на всички, че средствата от така наречения голям резерв, който се съхранява в Българска народна банка, могат да се харчат само с разрешение на Народното събрание. Тъкмо затова не става ясно от обясненията, изказванията и от отговорите на министрите, които бяха споменати преди малко, какво се случва с големия резерв. Беше казано, че към 31 март 2010 г. парите в този резерв са 972 милиона по информация от министъра на финансите. Ако тези пари са налице, ако те не могат да се харчат, къде са останалите пари в бюджета на Националната здравноосигурителна каса? Ако тези в БНБ ги има – къде са останалите при положение, че Националната агенция по приходите казва, че има преизпълнение на приходната част? Независимо от това, че има делегирани бюджети в момента, здравноосигурителна каса плаща 69 млн. лв. при положение, че през 2009 г. са плащали 90 милиона месечно. Кажете ми как при тази ситуация могат да функционират нормално лечебните заведения?

въпроси, които вълнуват обществото и най-вече българските пациенти и българските граждани, трябва да бъде изградена тази анкетна комисия, която да излезе с предложение за това какво да се прави с парите от резерва, за това какво трябва да се прави с парите от оперативния резерв – така нареченият малък в Националната здравноосигурителна каса. Ако се даде отговор на всички тези въпроси, тази анкетна комисия ще отговори на очакванията на българските граждани, на очакванията на българските пациенти и българските лекари.

На този фон да твърдим, че няма финансови средства – какво означава? Означава, че или не вярваме на Националната агенция за приходите, или че не искаме да изпълняваме закона такъв, какъвто е разписан. здравноосигурителна каса казва, че има делегирани бюджети. Законът за здравното осигуряване казва, че трябва да се изплаща всяка една извършена медицинска дейност. Ако не сте съгласни с тези текстове, имате необходимото мнозинство, променете ги както желаете, но не оставяйте българските граждани без лечение, без възможност да постъпват в лечебните заведения. Още веднъж приканвам всички останали в името на прозрачността, в името на очакванията на българските граждани, в името на очакванията на българските лекари да подкрепим създаването на тази анкетна комисия, за да стане ясно по какъв начин се харчат парите от резерва на

Благодаря Ви за предоставената възможност, господин председател. Дами и господа, народни представители, уважаеми колеги! Дебатът не би трябвало да се закрива според мен толкова бързо, трябва да поговорим малко повече, защото това е проблемът, който изключително много интересува хората, гражданите на Република България и той ще ви създава много проблеми, колеги от ГЕРБ, ако с лека ръка отхвърляте нашите предложения. Не виждам защо трябва да се притеснявате от формирането на такъв тип анкетна комисия, която ще установи вече очевадни неща, че парите за здраве не се разходват за здраве. Всъщност вие дойдохте на власт с един апел и лозунг за открито, прозрачно управление. Идеално! Ами да го направим! Всъщност направете го, от какво се притеснявате?

Всъщност на какви критерии почива така нареченото бюджетиране или формиране на лимитите на делегираните бюджети на болниците? Може ли да каже някой? На какъв принцип? Аз мисля, че Надзорният съвет на Касата добре си е свършил работата. Ако прочетете неговите Правила за формиране на бюджета и работата на Касата, ще видите, че там е записано – да, делегиран бюджет, но на базата на процентното намаление, евентуално намаление на общия бюджет на Касата. Кой измисли 60%? Кой ограничи по този начин достъпът на гражданите на Република България до здравна помощ? Тези въпроси трябва да намерят отговор. Можем ли да твърдим, че ще се прави реформа, за да повишим качеството на услугата след като практически няма услуга? За каква услуга говорим? Болниците работят в ситуация, позната ни отпреди 15 години. Защо, при положение че има пари? Има пари! И тук въпросът е: след като има пари, кой нарушава законите?

Финансовият министър каза – ще търсим, но няма да разблокираме резерва. Как ще стане? Откъде? Ще ги напечатаме ли? Ако не вземем решение да разблокираме резерва, как ще се намерят пари за Касата?

употреба, според мен - ако искаме да имаме промяна и да правим промяна в интерес на живота и здравето на хората, нека тръгнем оттук – да установим какви са изходните положения, да имаме консенсус и да кажем – да, по този начин ще формираме бюджет и ще го разходваме в интерес на гражданите. Предстои приемане на бюджета на републиката. Какви цифри ще заложите за здравеопазване? Досега министърът на финансите трябваше да остойности пътеките по Закона за здравното осигуряване. Направено ли е? Не е направено! Една цяла година! Как ще залагате суми? На какво? – На достигнат план? Ако искаме да бъдем точни, ще трябва да отговорим на въпроса: къде са парите, как се харчат и кой носи отговорност? Това може да го направи тази анкетна комисия. Затова ви предлагам да гласуваме и да изчистим един път завинаги този въпрос. Длъжни сте пред гражданите на републиката. Благодаря И аз благодаря. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте,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

Искам да уверя управляващите, че това ще бъде лайт мотив и през следващите месеци, защото здравеопазването ще се окаже най-сериозното предизвикателство на управлението. Кризата се разви поетапно. Всички си спомняме, че преди няколко месеца започна напрежението в извънболничната помощ сред личните лекари. На следващ етап се оказа, че болниците в България, които очакваха своята ликвидация, просто започнаха да намаляват своята дейност – престанаха да оперират планово, престанаха да плащат консумативи, престанаха да плащат заплати. Очакват своите кредитори, които ще ги съдят. Сега обаче сме на един много сериозен етап – намалени са средствата за Спешната помощ в България. Всеки български гражданин има право на спешна помощ. Това е право на всеки, независимо от неговия здравноосигурителен статус. В момента в спешните центрове връщат пациенти, защото нямат достатъчно пари за бензин, защото нямат пари за консумативи и медикаменти, защото нямат пари за достатъчно екипи, част от тях са пуснати в отпуск. Бяхме свидетели на скандал след скандал. Бяхме свидетели на оставка след оставка. Между другото преди три дни беше уволнен един директор на спешен център, защото каза нещата с истинските им имена и нарече чиновниците в министерството с един епитет, по-скоро им сложи диагноза. Уважаеми колеги, той беше уволнен за това, че обидил министърката на здравеопазването и работещите там чиновници. Кой ще понесе отговорност за обидата над българските лекари и пациенти – обида, която върви месеци наред? Това е предизвикателството пред управляващите и аз ги призовавам да подкрепят създаването на такава анкетна комисия. Трябва да се изясни истината, за да не остане да витае във въздуха въпросът къде са парите. Не тройната коалиция е виновна за това, което се случва в системата. Не тройната коалиция е виновна за разликата и фриволното използване на цифри и суми! Защото бюджетът в здравеопазването се формира година за година. Някой трябва да даде отговор за сериозните проблеми, които стоят зад фриволното подхвърляне за липсата на тези милиони. Първо имаше разлика от 60 милиона в големия резерв. Това са сериозни факти, съобщени от тази трибуна от министър Нанев, от министър Борисова, от министър Дянков - разминаване с 60 милиона. След това се оказа, че има разминаване в милионите, за които говорят премиерът и Лекарският съюз. Отново има спор дали липсващите средства са 80 милиона, или става дума за 200 и няколко. Министър Дянков упорито продължава да крепи фиска на държавата с пари от здравноосигурителните вноски на българските граждани. Дали това е законно? Народното събрание ще трябва да се занимае с ето тези въпроси, които са въпроси от дневния ред на българското общество. (Ръкопляскания

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че темата, която започнахме, е изключително тежка и ние тук, всички отговорни пред страната си, трябва да заявим истината – не тази истина, която харесва на едни или на други. Действително ние трябва да кажем истината от началото за създаването на проблемите, тъй като те са трупани с години и тези проблеми не се появиха в последната година от управлението на политическа партия ГЕРБ. Когато говорим за НЗОК и за парите, ние трябва да видим разковничето на това кога беше поставено именно трупането на парите в БНБ.

каса, или тези 2% автоматически бяха превеждани в БНБ. Ако това не е така, нека просто бъде опровергано. Започваме с проблема – откъде и как съществува Искам да обърна внимание на всички тук, които са загрижени за здравеопазването, да си припомним какво е финансовото състояние на лечебните заведения, което ние получихме в наследство,

Защото парите, които са се трупали през последните четири години на управлението, не бяха изплащани на фирмите, снабдяващи болниците с консумативи. Нека си припомним, че всички вносители на апаратура и техника

Тези неща не бива да бъдат забравяни! Нека си припомним дълговете, които има държавата към фармацевтичните фирми, които снабдяват болниците с медикаменти. Всички те си поискаха парите, защото периодът на разплащане с фирмите не може да бъде протакан с години. (Шум и реплики от КБ.) Мога да докажа това с цифри. Заповядайте, после ще вземете думата за реплика. реплика. Ако обичате, не ме репликирайте от място! Продължавам по-нататък. Защо сега се загрижихме за поредната анкетна комисия, когато проблемите със здравеопазването, със заплащането на лекарите беше пренебрегвано с години? С години бяха загърбвани проблемите в здравеопазването, реформата в здравеопазването, защото никой нямаше доблестта, силата, отговорността. Именно тези големи проблеми спираха всяка една от политическите партии да прави реформи.

доведат до резултат, ако не се намери действително общ подход за излизане от тежкото финансово състояние, в което се намира нашето здравеопазване, респективно и цялата държава. Здравеопазването не може да бъде отделено от икономическата тежест в държавата.

и да бъде намерен общ подход за цялостна стратегия за излизане от тежкото състояние, в което се намира нашето здравеопазване.

Най-грубата грешка ще бъде да настроим лекари срещу пациенти и пациенти срещу лекари, а от друга страна, вие доволно да потривате ръце, господа от опозицията. Това не може да бъде конструктивният начин.

прав сте. Но това трябваше да го кажете една година преди това, когато решихте действително с един замах да правите някаква реформа. Що се отнася до задълженията, знам точните цифри. За четири края на мандата оставих министерството с 270 милиона лева задължения – текущи и просрочени. Сега задълженията на болниците са някъде около 400 милиона лева. Нали можете да смятате?!

Когато говорите за цифри, добре споменахте това, което оставихте на следващия кабинет, но пропуснахте да съобщите колко са задълженията на общинските болници.

Тук няма да дам отговор. Мисля, че всички в тази зала добре си давате сметка, че проблемите във финансово отношение, които в момента са на дневен ред, не са създадени през последната една година,

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Искам да се върна към темата, която обсъждаме, а тя поставя въпроса колко са, къде са и как се използват парите, събирани за здравеопазване, формиращи част от големия фискален резерв – тези пари, които трябва да бъдат в Националната банка. По този въпрос от страна на управляващите – нито от мнозинството, нито от правителството, ние днес не чуваме конкретен отговор. Защото, ако този конкретен отговор беше даден в дискусията, можеше да се сметне, че искането за създаване на анкетна комисия е безпредметно. Такива спорадични дискусии се водят няколко пъти, но напълно точна, последователна, непротиворечива информация в парламента не е представена. И затова аз очаквам всички парламентарни групи да подкрепят това искане. Защото днес в изявленията на политическите лидери нито един, който да пропусне темата за здравеопазване като един от тези приоритети, които ще ръководят дейността на Народното събрание през започващата сесия. И след като се говори отново, за пореден път чрез обещанията на министър-председателя, че ще бъдат намерени допълнителни средства за здравеопазване, можем ли да кажем колко средства са необходими, ако не представим информацията какви са наличните средства, събирани за здравеопазване, извън тези, които формират бюджета на Здравната каса и бюджетът на Министерството на здравеопазването. Затова аз призовавам всички парламентарни групи, ако се отнасят сериозно, а не само декларативно, със загриженост към проблемите на здравеопазването на българските граждани, на изпълнителите на медицинска помощ, да отговорят положително на това искане. Също искам да се върна към въпроса, който постави господин Иванов в своето изказване, че тази практика за заделяне на средства за здравеопазване, които да осигуряват фискалния резерв, а да не се използват изцяло за здравеопазване, е започнала в миналия мандат. Да, това е вярно и това предизвикваше още по-остри дебати в Четиридесетото Народно събрание. Така че аз, когато говоря от тази трибуна, не говоря просто ден за ден. Тогава в моята позиция аз казах, че вдигането на здравната вноска от 6 до 8% би било оправдано, само ако тези пари отидат за увеличаване на разполагаемите средства в системата на здравеопазването. Този дебат се води много оживено и в Парламентарна група на Коалиция за България и около една трета от нашите представители тогава взеха именно тази позиция при гласуването – не просто при дискусията, не просто с пожелание. Тогава наистина надделяха другите съображения – че има определени средства, че нивото на средствата за здравеопазване всяка година се увеличава и че тези средства ще могат в общи линии да посрещнат потребностите. Ако вие днес казвате: „Това не е наша практика”, нали затова се сменят управленията, за да могат да бъдат коригирани практиките, които трябва да бъдат изоставени и да бъде предпочетено нещо по-добро. Едно управление, което превръща в свое основно алиби практиката на своите предшественици, вече е загубено управление. Тъй като вие не сочите почти никакви други аргументи, освен това, че не сте авторите на тази действителност. Но ще продължа, че ситуацията днес е много по-тежка, защото на няколко пъти се обещава увеличаване на средствата за здравеопазване. Още при приемането на бюджета за 2010 г., тогава, в резултат на натиска на своите коалиционни партньори, ГЕРБ каза, че още при второто четене на законопроекта средствата ще бъдат доведени до нивото на 2009 г. По-късно при актуализацията на бюджета, което направихме преди ваканцията, наистина се предвидиха 220 милиона средства повече за бюджета на Здравната каса. Но, забележете, малко преди това драстично бяха съкратени средствата за здравеопазване, идващи по линия на Министерството на здравеопазването, за спешната помощ, за редица от заболяванията, за лекарства и т.н. Тоест, общият актив от увеличението беше не повече от 80-90 милиона. Затова сега отново ние сме изправени в критична ситуация, която е почти без прецедент за изминалите години – да се спира плановото лечение в повечето от болниците. Забележете, това е отказ на държавата да поддържа здравната система, която е установила. И ние сигурно, ако не в този, в следващия мандат на управлението ще трябва да обсъждаме дали е целесъобразно поддържането на отделна здравноосигурителна система. Защото когато хората събират пари за здравеопазване, а тези пари не могат да им гарантират лечението в необходимото време и обем, когато се казва, че независимо от изпълнените здравни дейности ще бъдат определени твърди, предварително делегирани бюджети, то тогава се губи смисълът